Моля, някой от квесторите да покани министъра в залата. Научаваме, че е спрян от представители на медиите и не можем да започнем следващата точка от дневния ред. Моля Ви, съдействайте и поканете министъра!

Вносители са народните представители Светлана Ангелова, Ралица Добрева и Румен Генов. Изслушването е на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и предложението е от тримата народни представители, чиито имена прочетох. Изслушването започва с представяне на предмета на изслушването от вносителите. (Министър Добре дошъл, господин Петков. Виждате каква е нашата действителност. Добре, че преодоляхте пречките да влезете в залата. Започваме навреме.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 През 2019 г. стопанската конюнктура се очертава като благоприятна за развитието на икономиката, което определя ръста във вътрешното търсене. От своя страна, ръстът на вътрешното търсене има пряко положително влияние върху пазара на труда, тъй като насърчава активното поведение и икономическата активност на трудоспособното население. Ясно е, че развитието на пазара на труда е свързано с повишението на потреблението, с нарасналото доверие на потребителите и растежа на реалния разполагаем доход. Икономическият растеж е факт и се съчетава със създаване на много нови работни места, за които бизнесът търси кадри. Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта потвърждават отчетени в подобрение на основните показатели на пазара на труда през 2018 г. Тоест има категоричен ръст на заетостта и съществено намаление на безработицата. Установената тенденция за намаление в броя на регистрираните безработни още през 2014 г. се запазва и през следващите години, като е установено, че през 2018 г. е налице най-съществено свиване на безработицата. Средномесечният брой на регистрираните безработни лица в бюрата по труда през 2018 г. е малко под 203 хиляди, като при сравнение с предходната година се наблюдава съществено намаление с над 14%. Тогава са били около 230 хиляди. През миналата година е намалял съществено и броят на безработните от групите в неравностойно положение, но все още е необходима работа за тяхното интегриране на пазара на труда и преодоляване на пречките при заетостта България трябва да изпълнява и Препоръката на Европейския съюз относно Гаранцията за младежта и Препоръката за интеграция на дълготрайно безработните лица на пазара на труда. Една от спецификите на пазара на труда в България, знаем, че е различието в нивата на регистрирана безработица по различни региони. В крайна сметка очакванията за 2019 г. са, че тенденцията за увеличаване на ръста на броя на заетите да продължи, но с по-слаба интензивност. Затова знаем, че влияние оказва както намалението на населението в трудоспособна възраст, така и бързото изчерпване на потенциалния свободен трудов ресурс от безработни и лица извън работната сила. От една страна, според бизнес статистиката на Националния статистически институт, работодателите посочват недостига на кадри като фактор за ограничаване на икономическата активност, а от друга – при част от заетите се очертава пък недостиг на умения и несъответствие между търсените и предлаганите умения, липса на дигитални умения и умения по ключови компетентности. Ясно е, че пазарът на труда поставя все по-големи изисквания към качествата на всяка трудоспособна личност по отношение на нейните знания и умения, а реализацията ѝ зависи от потенциала за развитие на региона, в който живее. Така че основните проблеми на пазара на труда като цяло имат структурен и локален характер, като същевременно се индивидуализират, като това изисква нестандартни подходи. В настоящото изслушване, господин Министър, ние ще очакваме да ни информирате за предприетите и планирани мерки за новите услуги и действия на пазара на труда, както и активностите за повишаване на качеството на работната сила и намаляване на несъответствията на пазара на труда. С тази цел ние предлагаме изслушването да акцентира върху въпросите относно осигуряването на търсената от работодателите работна сила чрез съответните необходими услуги – обучение, включване в заетост. Следващият акцент да е от увеличаване на предлагането на работна сила чрез активиране на неактивните лица. Третият акцент да бъде повишаване на информационната осигуреност на обществото за очакването, търсене на работна сила и ограничаване на различията в търсените и предлаганите умения. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР Правилникът ни предвижда възможност за министъра да ни информира по предмета на изслушването в рамките на 10 минути. Заповядайте за Вашето изложение, господин Петков.

Благодаря за възможността да представя пред Вас актуална информация за предприетите действия и планираните мерки, услуги и дейности на пазара на труда. Бих искал да започна с това, че системата за регулиране функционирането на пазара на труда от страна на държавата е законодателно уреден преди близо 20 години. Разполага с действени инструменти, които могат гъвкаво да се променят и са с осигурено стабилно финансиране от държавния бюджет и с европейски средства. В условията на икономическо оживление и ниска безработица, в които се намира България днес, може да изглежда, че пазарът на труда следва да бъде оставен на своя естествен ход, но това не е така, защото възникват нови и нови предизвикателства. момента изискванията към работната сила се променят много динамично. Наличието на квалифицирани кадри е основно условие даден инвеститор да избере нашата страна. Демографските процеси ограничават предлагането на работната сила и се формира дефицит. Положителното развитие на заетостта в страната по данни от Националния статистически институт се илюстрира с плавното покачване на броя на заетите лица в периода на излизане от кризата след 2010 г. и остава почти непроменено през 2017 и 2018 г., въпреки повишеното търсене на труд от работодателите. Това е поради общото намаление на населението и работната сила и поради това броят на заетите не достига предкризисните нива. По данни от наблюдението на работната сила през 2008 г. броят на заетите достига своя връх – 3 млн. 306 хил., за възрастовата група 15 – 64 години, и съответно 3 млн. 275 хил. за възрастовата група от 20 до 64 години. За сравнение ще кажа, че през 2017 г. броят на заетите лица е 3 млн. 150 хил. Коефициентите на заетост между броя на заетите лица и населението на същата възраст бележат непрекъснат ръст от 2012 г. досега, но неблагоприятно се отразява процесът, при който през последните години в трудоспособна възраст навлизат генерации, родени в края на 90-те години. Това са години с неблагоприятна икономическа ситуация и ниска раждаемост. През 2018 г. пазарът на труда се отличава с ръст на заетостта и съществено намаление на безработицата. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 години достига 67,7%, като в сравнение с 2017 г. се увеличава с 0,8 процентни

Коефициентът на безработица през 2018 г. е 5,2% – с един процентен пункт по-нисък спрямо предходната година. Продължават да намаляват на годишна база продължителната и младежката безработица, като коефициентът на младежката безработица

Направих това въведение към темата, за да мога да обоснова мерките, които, чрез активната политика на пазара на труда, държавата се опитва да бъде бъде адекватна на текущата ситуация и, разбира се, на прогнозите за търсенето и предлагането на пазара в бъдеще. Конкретно на първия въпрос: какво е предприето за осигуряване на търсената от работодателите работна сила чрез обучение, чрез включване в заетост и предоставяне на услуги, до които имат достъп хората от всички региони на страната? Националния план за действие по заетостта през тази година е повишаване качеството на работната сила и намаляване на неравновесията между предлагането и търсенето на работна сила чрез обучение и целенасочена работа с безработните от групите в неравностойно положение на пазара на труда. Ако трябва с две думи да опиша къде съсредоточаваме усилията си, това са обученията и услугите. Ще се опитам да илюстрирам тези насоки и действия съответните числа. Със средства от държавния бюджет се финансират обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, които са безплатни за обучаваните. През 2019 г. е предвидено да бъдат обучени 11 хил. 483 безработни лица – със 7,7% повече от 2018 по над 40 професии и по основни ключови компетентности. За подобряване достъпа на безработните от по-отдалечените места бяха увеличени средствата за ежедневен транспорт от 10 на 13 лв. дневно. През 2019 г. броят на безработните, които ще повишат квалификацията си или ще придобият нова квалификация в тясна връзка със заявени потребности от работодателите по проектите на социалните партньори, са с 9% повече от 2018 Осигурено е професионално обучение за 8292 безработни лица, както и заетост на 3778 от успешно завършилите лица на работни места, съобразно придобитата от тях професионална квалификация. И през тази година основна целева група по проектите на социалните партньори са продължително безработните, като се предвижда над 50% от включените в обучение да са с престой над една година на пазара на труда, а 44,5% от а 44,5% от включените в проектите са от общини с равнище на безработица над средното за страната. Целта е нискоквалифицираните безработни да придобият професии, което е затруднено от липсата или ниското им образование. Затова повече от половината от предвидените обучения са за придобиване на първа степен на професионална квалификация, което дава възможност в тях да бъдат включени лица с основно и по-ниско образование или лица, завършили курс за ограмотяване. Обученията са по търсени на пазара на труда професии, тъй като партньорите проучват предварително потребностите на работодателите и последните подават заявки за свободните работни места. За безработните от отдалечени райони е осигурено настаняване в базите на Държавното предприятие Българо-германски център за професионално обучение, където над 2300 безработни от неравнопоставени групи ще се обучават по професии от професионалните направления: аудиовизуално изкуство и техника, производство на медийни продукти, административно управление, компютърни науки, приложна информатика, металообрботване и металургия, електротехника и енергетика, хранителни технологии, строителство, хотелиерство и ресторантьорство, фризьорски и козметични услуги. Бих искал да отбележа, че през септември миналата година се сключи Споразумение между Министерството на труда и социалната политика и Министерството на туризма за обучение на кадри от туризма в Държавно предприятие Българо-германски център за професионално обучение в отговор на заявки на работодатели от сектора. през 2019 г. за обучение на безработни лица по заявка на работодател са предвидени средства в размер на 442 хил. Осигурени са над 500 хиляди за обучение чрез работа – тоест така наречената дуална система за обучение. Предвидени са средства и за обучение по ключови компетентности на над 1000 заети лица в малки и микропредприятия. Другият инструмент, с който се опитваме да регулираме регионалните дисбаланси на пазара на труда, това са регионалните програми за заетост за всяка административна област на основата на предложение от областните и общински администрации. Размерът на средствата от държавния бюджет за всяка област и видовете плащания са определени в Националния план за действие по заетостта през 2019 г. През 2019 г. са осигурени средства от държавния бюджет в размер на 8 млн. 808 хил. лв. за заетост на 2000 безработни лица. Размерът на средствата за финансиране на програмата на всяка област зависи от средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни в областта на 9-те месеца на предходната година. В изпълнение на Националния план за действие по заетостта за тази година ще се реализират програми за субсидирана заетост за 16 567 безработни, в това число: продължително безработни лица, лица в предпенсионна възраст, хора с увреждания, безработни, грижещи се за хора с увреждания и възрастни хора и така Увеличени са и субсидираните трудови възнаграждения. За подобряване на системата за управление на изпълнението от страна на Агенцията за заетостта е разработена концепция за нов фокус, а именно: за повишаване на ефективността на услугите, включително цифровизация на административните процеси, проследяване на въздействието, наблюдение на резултатите от дейността на бюрата по труда чрез формиране на клъстери от бюра, които оперират в сходна макроикономическа среда и са изправени пред сходни предизвикателства при предоставяне на услуги. Определени са подобрен набор от показатели за ефективност, които по-точно да отразяват изпълнението в качествено и количествено отношение. Това са основно мерките и действията, които се предприемат по отношение на осигуряване на търсена от работодателите работна сила, като в рамките на годината основният инструмент за това е приеманият от правителството Национален план за действие по заетостта. Какво правим за увеличаване на предлагането на работна сила по отношение на активиране основно на неактивните лица? Проблемът при неактивните лица е да се достигне до тях и да бъдат мотивирани да се регистрират в бюрата по труда, да търсят и да започнат работа. Първата стъпка е предоставянето на информация какво могат да ползват, ако се регистрират в бюрото по труда, като в отдалечените райони по предварително оповестен график се организират изнесени работни места, на които близо до лицата, без да се налага да правят разходи за транспорт, се предоставят услуги по информиране, консултиране, насочване. Предоставя се информация за свободни работни места. Друг инструмент за достигане и активиране на неактивните лица, които са един резерв на пазара на труда, са трудовите борси, които се посрещат с голям интерес и на които се срещат работодатели и търсещи работа лица. Създава се възможност те директно да се договорят. По Националната програма „Активиране на неактивни лица“ работят: 79 ромски медиатори, 93 младежки медиатори, 29 психолози, 26 кейс мениджъри. тези лица се стремим да достигнем до трудните групи за активиране. Често това става на терен и с високоемоционална натовареност. През 2018 г. повече от 10 хиляди неактивни лица са активирани и са се регистрирали в бюрата по труда, а 2692 от тях са започнали работа или обучение. Младежките медиатори специално са активирали 1392 младежи до 29-годишна възраст – от тях 473 са започнали работа или обучение. Повече от 59 хиляди безработни са участвали в ателиета за търсене на работа. Другата насока, по която Министерството на труда и социалната политика осъществява дейности, е с цел повишаване на информационната осигуреност на обществото за очакваното търсене на работна сила и ограничаване на различията в търсените и предлаганите умения. Буквално вчера бяха оповестени резултатите от средносрочни и дългосрочни прогнози на търсенето и предлагането на пазара на труда, които бяха в резултат от изпълнение на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ възложена от Министерството на труда и социалната политика, като тези прогнози са средносрочни – тоест за петгодишен период, и дългосрочни – за десетгодишен период, с хоризонт до 2032 г. и предоставят информация за 120 професии; 35 икономически дейности; 28-те области; 4 образователни нива; 6 възрастови групи и пол. Съгласно резултатите от актуализираните прогнози, намалението на населението и предлагането на труд ще окаже негативно въздействие на пазара на труда през следващите години. В средносрочен план се очаква нарастване на заетостта, но след това ниската раждаемост, високата смъртност, миграцията и застаряването на населението ще доведат до устойчиво плавно намаление на броя на заетите.

През 2032 г. тоест в дългосрочен хоризонт, заетите лица се очаква да бъдат по-малко. Конкретно прогнозирано е те да са около 2 млн. 962 хиляди, тоест със 114 хиляди по-малко спрямо 2018 г, като структурата на заетостта по степен на завършено образование показва намаляване на броя и дела на заетите лица на възраст 15 – 64 години с основно и по-ниско образование, както в средносрочен, така и в дългосрочен план. При икономическите дейности в средносрочен и дългосрочен план водещите два сектора, които ще се характеризират с най-голям брой заети са – преработваща промишленост и търговия, като прогнозите показват, че броят на заетите в тях лица ще продължава да надхвърля 1 милион души както през 2022 г., така и през 2032 г. – двете крайни години на прогнозните периоди. Най-голямо увеличение в заетостта се очаква в секторите „Образование“ и сектор „Здравеопазване и социална работа“. Освен тези средносрочни и дългосрочни прогнози, които Министерството на труда и социалната политика разработва със собствен инструментариум, който беше създаден през 2013 и 2014 г. и който се надгражда, се работи и за осигуряване на информация за краткосрочните потребности на работодателите. Това го прави Агенцията по заетостта чрез провежданите анкетни проучвания два пъти в годината със съдействието на комисиите по заетостта към областните съвети за развитие в 28-те области в страната и, разбира се, с подкрепата на социалните партньори. Периодично се оповестяват резултатите от тези анкетни проучвания на Агенцията по заетостта, които показват какво ще бъде търсенето през следващите 6 до 12 месеца, като периодично тази информация се оповестява. бих искал да спомена и да обобщя, че на база на резултатите от тези средносрочни и дългосрочни прогнози бъдещите политики на държавата в средносрочен и дългосрочен план следва да адресират основно следните проблеми на пазара на труда. Първият от тях е продължаващото намаление на населението в трудоспособна възраст и застаряването на работната сила. Вторият основен проблем е задълбочаващият се структурен недостиг на квалифицирани кадри със средно образование. На трето място, това е наблюдаващата се регионална асиметрия в развитието на националния трудов пазар. На четвърто място, ниската технологична интензивност на икономическите дейности не на последно място по важност – неконкурентното ниво на заплащане на квалифицирания труд, определящо негативните миграционни процеси сред по-младите възрастови групи и недостигът на квалифицирани кадри, особено изявен в някои отрасли.

Кой ще зададе въпрос? Заповядайте. ние приветстваме информацията, която споделихте с нас за разработените по поръчка на Министерството на труда и социалната политика прогнози за развитието на пазара на труда в България до 2032 г., но ако може да ни обясните: как точно те ще бъдат разпространени и използвани от институциите и всички граждани на страната? По какъв начин ще се вземат предвид резултатите от тях и къде точно ще бъдат прилагани? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Желязкова. Господин Министър, заповядайте да отговорите на въпроса. Регламентът е такъв – след всеки въпрос отговаряте.

възможните мерки и действия, за да даде по-голяма гласност на резултатите от тези прогнози. Вече казах, че вчера беше проведена конференция, на която бяха оповестени за първи път резултатите от последните средносрочни и дългосрочни прогнози. Докладът на изследователския екип ще бъде наличен на страницата на Министерството на труда и социалната политика за всички, които се интересуват, защото безспорно тези прогнози са важни не само за държавното управление, но и за работодателите, и за синдикатите, и за подрастващото население, което трябва да направи своя избор какво да се обучава и в какво професионално направление и каква бъдеща работа може да постигне добра реализация на пазара на труда. Конкретно на въпроса. Съществува механизъм, който е приет с Решение на Министерския съвет още през 2014 г., с който резултатите от прогнозите се разпространяват сред министерствата и агенциите с оглед оглед тяхното използване при планиране на съответните секторни и регионални политики. Съгласно този механизъм, който е разработен след като беше разработен и моделът за дългосрочно прогнозиране от Министерството на труда и социалната политика, тези прогнози се довеждат до знанието на всички заинтересовани институции и ведомства, за да могат те да бъдат взети под внимание при разработване на секторните и регионалните политики. Тези прогнози се използват за определяне на броя на студентите в университетите най-вече в новооткритите специалности. Тези прогнози могат да подпомогнат и Вас, като народни представители, при изготвяне или разглеждане по-скоро на предложения и вземане на решения от Народното събрание за създаване или преструктуриране на университетски звена и филиали. Другото направление и действие за използване на резултатите от тези прогнози са при изработване на мерките и политиките в ежегодните национални планове за действие по заетостта с цел извеждане на приоритетните направления на действия и, разбира се, отново стъпваме на съответните прогнози. Също така те са ориентир и при изготвянето на двугодишните планове за обучение на Държавното предприятие Българо-германски център за професионално обучение, както и обученията, които се водят от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионалните инициативи към Министерството на труда и социалната политика. Резултатите за търсенето на квалифицирана работна сила в средносрочен план са основа и за планиране на обучение за придобиване на професионална квалификация, които се осъществяват по проектите на социалните партньори. Използват се също така и процеси на изготвяне на предложения за актуализиране на списъка на професиите, за които има доказан недостиг от висококвалифицирани специалисти. Така че това са множеството направления, по които се използват резултатите от изготвените по възлагани от Министерството на труда и социалната политика прогнози за развитието на пазара на труда. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Министър. Съобразно Правилника следващият въпрос следва да бъде поставен от парламентарната група на БСП. Такъв очевидно няма да постъпи поради отсъствието на депутатите от залата. Има възможност за въпрос на парламентарната група на „Обединени патриоти“.

Миналата година започна сключването на Споразумение за интеграция в заетост с продължително безработните лица. Тъй като вече една година минава, можете ли да ни кажете какви са резултатите до момента от тази програма? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР Господин Министър, заповядайте за отговор.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 към която са насочени основно мерките на активната политика на пазара на труда, като конкретно една от инициативите, която беше подготвена и реализирана през миналата година, е именно сключването на Споразумение за интеграция в заетост с продължително безработните лица. Това Споразумение за интеграция в заетост е инструмент, който се прилага за намаляване на продължителната безработица и подпомага лицата от тази уязвима група да преодолеят различни прегради, които им пречат да започнат работа. Това е писмен документ, който е част от плана за действие, който се разработва с всяко едно безработно лице в него се набелязват реалистични цели и ангажименти от страна както на трудовия посредник, така и на безработни съобразно идентифицираните проблеми. Споразумението определя сроковете за осъществяване на поетите от страните ангажименти и съдържа предложение както за ползване на конкретни посреднически услуги, така и насочване към услуги, предоставени от други институции. подпомогнем процеса на изпълнение на мерките, които са заложени в тези споразумения за интеграция в заетост на дългосрочно безработни лица, Министерството на труда и социалната политика инициира и сключи Рамково споразумение със Сдружението на общините, с Министерството на образованието и науката, здравеопазването и другите институции, които могат на местно ниво да подпомагат изпълнението на набелязаните цели в тези споразумения. Конкретно на въпроса на господин Сиди. Резултатите към момента от фактическото сключване на Споразумението за интеграция в заетост, който започна в средата на миналата година – тоест можем да говорим за резултати за за период около девет месеца, подписаните специално за втората половина на миналата година споразумения за интеграция в заетост на продължително безработни лица са 53 870, от които 13 732 са сключени в центровете за заетост и социално подпомагане. Отбелязвам това, защото ми дава възможност да кажа, че от няколко години Министерството на труда и социалната политика развива проект и съответно се опитва интегрирано да обслужва безработните лица и в същото време лицата, които се нуждаят от социално подпомагане в изградените центрове за заетост и социално подпомагане.

Пазарът на труда е динамично пространство. Правилното развитие на процесите в пазара на труда има пряко отношение както към развитието на икономиката, така и към конкурентоспособността, така и към увеличаването на брутния вътрешен продукт. В тази връзка искам да отбележа тенденциите, които се наблюдават при динамично функциониране на пазара на труда през последните години. От една страна, има трайна тенденция за намаляването на безработицата, от друга страна обаче, има и тенденция за увеличаване на свободните работни места. През 2017 г. по информация на Агенцията по заетостта свободните работни места са около 240 хиляди, което означава, че има структурни проблеми на пазара на труда. Ако вземем предвид кривата на Беверидж, нейната характеристика през последните години насочва именно към структурни проблеми на пазара на труда. В тази връзка моят въпрос е свързан с това: с инструментите, с които разполага Министерството на труда и социалната политика, с възможностите, които има правителството като цяло, какви са мерките, които предприемате, за преодоляването на тези структурни проблеми на пазара на труда? Защото е очевидно явлението, което се наблюдава през последните години. От една страна, работодателите търсят умения, търсят конкретни познания и действия, от друга страна, Министерството на образованието и системата на образованието предлага квалификация, която не върши работа на работодателите. Вторият въпрос, който искам да Ви задам, е свързан с това, което споменахте и Вие – с регионалните проблеми на пазара на труда. Има региони в България като Пловдив, София, Варна, Бургас, където заетите са на сериозни нива, докато в други райони, като Северозападна България, Североизточна България, заетостта е далеч под средната за страната. Нещо повече, ние сме за заетост 2020 г. нива на заетост около 76%. През 2017 г. заетостта е достигнала рекордни нива 66,9%. тази връзка какви са мерките за преодоляване на регионалните дисбаланси, от една страна, и, от друга страна, можем ли да достигнем обещаните в тази Национална стратегия 76% заетост? ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Адемов. Господин Министър, очакваме Вашия отговор. Имате думата. Заповядайте.

пазарът на труда е, както Вие го окачествихте, сложно динамично пространство, особено в последните години, когато настъпват сериозни промени в света на труда, ако кажем най-общо, свързани с появата на нови форми на заетост, отпадане на професии, появата на нови професии и така нататък. Но конкретно на поставените от Вас два въпроса за мерките за преодоляване на структурните несъответствия на пазара на труда. Наистина, освен недостига на работна сила, който се очертава като количествен проблем, друг сериозен проблем на българския пазар на труда са тези структурни несъответствия. Тоест имаме, от една страна, недозаетост, и, от друга страна, дефицит. Първо, бих искал да кажа, че тези структурни несъответствия са присъщи на всеки пазар. Въпросът е те да не стигнат размери и мащаби, които да пречат на нормалното функциониране на пазара, защото, както и Вие казахте, пазарът на труда е свързан с много други системи. Именно от заетостта зависи темпът на икономически растеж, зависят приходите в другите публични системи – в частност осигурителната, а, от своя страна, пазарът на труда търпи въздействията на демографските процеси. Два са основните структурни проблеми на българския пазар на труда. Първият е така нареченият образователен дисбаланс, който съответно се адресира с мерки, провеждани по линия на образователната политика. това, което констатират докладът и анализът, проведен от изследователския екип, който извърши подготовката на средносрочните и дългосрочните прогнози за търсенето и предлагането на труда, е, че на българския пазар на труда съответно има дисбаланс между образователната структура на хората в трудоспособна възраст и нуждата от квалификация, от образователно равнище на професиите, на дейностите, които се търсят. Аз казах и в началото, че се очертава един сериозен недостиг на кадри със средно професионално образование

насочване на младите хора към средното професионално образование, за увеличаване на неговата привлекателност, увеличаване на професионалните училища, които дават съответната специалност, занаят и така нататък, защото този проблем ще съществува и в средносрочна и дългосрочна перспектива и това, което се очертава като резултат от процеси, които са протичали по-рано, е, че в България много бързо, за един период от 1985 до 2011 г., ако съм съвсем точен в периода, броят на дела на висшистите в България се увеличава три пъти. И ние сме в ситуация, в която – да, коефициентът на заетост на хората с висше образование ще бъде висок – над 90%, но голяма част от тях ще заемат длъжности, които не изискват висше образование. Тоест най-голямо е търсенето на длъжности и дейности, които изискват средно-професионално образование, така че тези места ще бъдат заемани от висшисти и съответно от хора и с по-ниска образователна степен. Мисля, че този структурен проблем на пазара на труда е идентифициран и действията на образователната система го адресират много категорично. Разбира се, не можем да очакваме, че той ще бъде преодолян в кратко време, защото това са инерционни процеси, изискват наистина промени, които ще дадат резултат в един по-продължителен период от време. По отношение на регионалните дисбаланси на пазара на труда – това е другият сериозен дисбаланс и другото структурно несъответствие. Това, което мога да кажа, е, че Министерството на труда и социалната политика на тези негативни процеси чрез, първо, нормативни промени. Знаете, че миналата година беше променен и влязоха изменения в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, които насърчаваха трудовата мобилност на лица от региони, където има малко предлагане на труд, към центрове, където има предлагане на труд. А другото действие от страна на

Знаете, че тази Програма е насочена към осигуряване на работни места в общини с равнище на безработица, което е над средното за страната. По отношение на регионалните дисбаланси разчитаме много и на регионалните програми за заетост, за които споменах в своето експозе, които всяка година се предвиждат като ресурс в Националния план за действие по заетостта и които съответно отчитат конкретните специфики на търсене в 28-те области на страната. Това са обаче – искам да подчертая – много сериозни дисбаланси на пазара на труда, които изискват и сериозни усилия и време за тяхното преодоляване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Министър. От името на парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ ще постъпи ли въпрос?

в условията на голям брой предлагани работни места преходът от безработица в заетост може да бъде много кратък, ако се осигурят адекватни услуги за търсещите работа. В тази връзка въпросът ми към Вас е: прилага ли Агенцията по заетостта нови услуги и как се развиват и досега предоставяните услуги в бюрата по труда? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Заповядайте, господин Министър, за отговор.

посреднически услуги, които Агенцията по заетостта, като обществен посредник на пазара на труда, предлага. Така че, освен стандартните пакети посреднически услуги, Агенцията по заетостта развива и нови услуги, с които цели да достигне до неактивните групи от населението, съответно до по-уязвимите групи, да ги активира, насочи, консултира и ориентира с цел започване на работа. Конкретни примери за нови услуги мога да посоча стартиралото пилотно прилагане на четири нови услуги в два региона на страната през 2018 г. Първата от тях е консултация и менторство след започване на работа. Тази услуга е насочена към уязвимите групи на пазара на труда, при които най-рискови са първите няколко месеца след започване на работа, като се консултират освен лицата и самите работодатели с цел гарантиране на устойчива трудова заетост. Друга нова услуга, която се апробира в практиката, са мобилните бюра по труда. Те са насочени към безработни и икономически неактивни лица и работодатели от малките населени места. Знаете, че Агенцията по заетостта не във всички общини има бюра по труда, така че това предполага съответно мобилни услуги с оглед да се достигне до безработните от най-малките населени места. Друга нова услуга е семейният трудов консултант. Тя е насочена към безработни лица от уязвими групи и техните семейства, за които има риск от изпадане в бедност. В рамките на услугата членовете на семейството се информират и консултират за възможните и предоставени от съответната дирекция

пилотно Агенцията по заетостта, е услугата, наречена Професионален компас – открий своето работно място, насочена към младежите до 29-годишна възраст, търсещи работа, с цел по-добра професионална ориентация, мотивиране към регистрация и информация за търсенето на пазара на труда. Тук бих искал да добавя към казаното, че Агенцията по заетостта развива и специализирани услуги за подобряване пригодността за заетост на търсещите работа

след работа върху преодоляване на компетентностни дефицити в рамките на Плана за развитие. Усилията на Агенцията по заетостта, наред с прилагането на стандартните пакети посреднически услуги, са нови услуги, да апробира тяхното прилагане в практиката и съответно да ги включва в дейностите и услугите, които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

Какво се прави в тази връзка, за да може да се интегрира това младо население към образование и заетост? И евентуално втори подвъпрос: каква конкретно е дейността на младежките медиатори към общините по този казус? Ние като комисия започнахме коментар на тази тема, сега в пленарна зала да доразвиете тезата, господин Министър. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, доктор Поповски. Господин Министър, заповядайте за отговор.

младите хора, които нито учат, нито се квалифицират, нито работят и нито са регистрирани в бюрата по труда, са специфична група на пазара на труда, която е е обект на внимание, на мерки и на общоевропейско ниво. Вие знаете за Гаранцията за младежта, която беше приета и се прилага. България също има определени резултати в намаляване на дела на тази група, както Вие споменахте, известна с абревиатурата Усилията, които полагаме, са свързани преди всичко с някои нови посреднически услуги. С тях се цели да се достигне тази група и да бъде активирана. Основният инструмент, който се прилага, са така наречените младежки медиатори. Това са млади хора, завършили висше образование с добри комуникативни умения, които същевременно познават добре и законодателната уредба в областта на труда, на образованието. Съответно тяхната задача е, прилагайки подхода „Младежи помагат на младежи“, на местно ниво да идентифицират, да достигат и да активират тези млади хора, които са неактивни. Целта е контактът с неактивните младежи да е в неформална обстановка, като възможностите за включване в образование, обучение и заетост да се представят на разбираем и достъпен за младежите език. Тези младежки медиатори изпълняват ролята на посредник, от една страна, между неактивните млади хора, и, от друга страна – институциите, които предоставят подходящи социални, здравни, образователни и други услуги. Както е известно, младежките медиатори са назначени в общините, също така ние разчитаме на общините да ги подпомогнат със създаване на добри условия за работа и съответно за изпълнение на задачите, които са им възложени. Също така младежките медиатори се ползват и от създаденото междуинституционално взаимодействие с цел предоставяне на интегрирани услуги, съобразени с индивидуалните потребности и възможностите на всеки младеж, които да подпомогнат процеса на активирането му. Конкретно мога да спомена, че понастоящем работят 93 младежки медиатори – това са данни за миналата 2018 г. С техните усилия 1392 младежи до 29-годишна възраст през 2018 г. са активирани посредством регистрация в бюрата по труда. От тях 473 са включени в заетост или обучение. Същевременно младежките медиатори са съдействали на други 678 младежи до 29-годишна възраст да се включат в образование, обучение или заетост. Продължават нашите усилия за активиране на възможно по-голяма част от младежите в тази специфична група. Търсим и други инструменти, наред с младежките медиатори, за да повишим ефективността на усилията си. Благодаря. Следващ въпрос от групата на „Движение за права и свободи“? Не виждам заявка. Групата на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ също няма да се възползва от тази възможност. С това приключваме с въпросите към министър Петков. Има възможност от името на парламентарните групи да изразим становище и отношение към отговорите на министъра. Госпожо Ангелова, заповядайте

благодаря Ви за предоставената информация. Макар и в краткото време, с което разполагаме, може да се направи обобщението, че мерките и действията, които са предприели Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, са адекватни и навременни. Ясно е, че основните предизвикателства, които стоят пред пазара на труда за в бъдеще, ще се пораждат ще се пораждат от намаляването на предлагането на работната сила в резултат от демографските и миграционните процеси, и най-вече структурното несъответствие по отношение на предлагането на работна сила с определени знания, умения и търсенето на работна сила от страна на работодателите. Оценяваме положително предприетите мерки и действия за увеличаване броя на обучаваните безработни, за подобряване на достъпа до образование, до придобиването придобиването на професионална квалификация. Необходимо е обаче повече безработни лица да се мотивират, да бъдат включени в обучение, да придобият нови умения и професионална квалификация, за да бъдат конкурентоспособни на пазара на труда. Вследствие на активната работа, програмите и мерките, които прилага правителството, намаляването на безработицата сред неравнопоставените групи е положителна тенденция и е резултат от активното ангажиране на държавата за изпълнение на европейската Гаранция за младежта и препоръката за интеграция на пазара на труда на продължително безработните лица. Навременни са и действията за използване потенциала за нарастване на предлагането на работната сила чрез активиране на икономически неактивните лица. Това е един резерв на пазара на труда, който трябва да бъде използван от работодателите. За постигане на добри резултати действията и услугите се развиват, стават все по-достъпни. По същество те включват, наред с услугите за търсещите работа безработни също така и обучение, субсидирана заетост. Положително е, че тези действия се съобразяват с профила на търсещото работа лице. Народните представители ще се интересуваме за в бъдеще от развитието на услугите и тяхната електронизация, прилагането на модерен софтуер за подбор и оценка на кандидатите за работа според изискванията на работодателите. Електронните услуги няма да изместят дейността на трудовите посредници, тъй като много от търсещите работа предпочитат консултациите „лице в лице“, индивидуалната подкрепа и психологическото подпомагане. Досега има положителен опит с работата на ромските медиатори, младежките медиатори към общините, психолозите, чийто капацитет следва да се развива чрез придобиване на знания и умения за прилагане на нови инструменти и техники за работа с безработните лица. Субсидираната заетост при икономическо оживление остава единствено за най-уязвимите групи – това са трайно безработните лица, без квалификация и хората с увреждания. Необходимо е да продължи оценката на ефекта от програмите за постигане на по-устойчива заетост по отношение на програмите за субсидирана заетост и повишаване на качеството на работната сила. Благоприятен ефект върху заетостта ще има повишаване на ролята на социалните партньори при определяне на потребностите от умения на работната сила, оценка на компетентностите, обученията на безработните лица и подпомагане на тяхното наемане от работодателите. Очакваме да бъдем периодично информирани ние, народните представители, за постигнатите резултати, но изразяваме готовност да подкрепим при необходимост с промени в законодателството развитието на активната политика по заетостта с цел да отговорим на най-новите предизвикателства на цялостното оживление на българската икономика и на съвременния динамично развиващ се и променящ се пазар на труда. Благодаря. Благодаря Ви. Има ли отношение от другите парламентарни групи? Не виждам заявки. С това приключваме работата по тази точка от седмичната ни Програма. Благодаря на министър Петков за участието му днес при това изслушване и за съдържателните отговори, които даде на нашите въпроси. Благодаря Ви,

Писмени отговори за връчване на въпроси, зададени от народни представители, към представители на изпълнителната власт от: - заместник министър-председателя Томислав Дончев на въпрос от народния представител Кристина Таскова; Кристина Таскова; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Даниела Дариткова; - министъра на туризма Николина Ангелкова на въпрос от народния представител Спас Панчев;

във връзка с прозрачността на разходване на държавни средства и защитата на интересите на българските данъкоплатци, както и с публикувана информация за проведена национална кампания „Бъди войник“, моля да ми отговорите на следните въпроси: какво предвижда кампанията „Бъди войник“ и кой е изпълнител на Проекта; какъв е бюджетът ѝ и какви средства са похарчени до момента; кои медии са партньори на кампанията, как са избрани и какви средства са получили; получили; с колко се е увеличил съставът на армията в резултат на тази кампания; с кои медии Министерството на отбраната има договори за отразяване на дейността на министъра и Министерството и за каква сума?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

дирекция „Връзки с обществеността“ на Министерството на отбраната, Националната гвардейска част, Централното военно окръжие, Сухопътни войски, Военноморски сили, Военновъздушни сили, Военномедицинската академия, Изпълнителната агенция „Военни клубове, военно почивно дело“, дирекция „Управление на човешките ресурси“ в отбраната, дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание“ и Информационният център на Министерството на отбраната. Цялостната координация се извършва от дирекция „Връзки с обществеността“. Подобна кампания се реализира за пръв път в историята на българската армия. За сметка на това обаче, големите армии на държави – членки на Европейския съюз, на НАТО, включително и на Русия, имат подобна практика. За За справка – във Федерална република Германия само за една шоупрограма „Бъди войник“, годишният бюджет, който отделя тяхното министерство на отбраната, е 8 млн. евро. Чрез кампанията очакваме да привлечем вниманието на младите хора към военната професия и да спомогнем за решението им да станат част от българската армия. Основният фокус е поставен върху: възвръщане на авторитета на военната служба; популяризиране на дейността на военните формирования, свързани с повишаване на подготовката на военнослужещите; с поддържане и усъвършенстване на способностите за изпълнение на трите мисии, които стоят пред българската армия. Особено важен акцент е поставен върху задачите, които българската армия изпълнява в помощ на населението. Началото на кампанията бе дадено на 22 октомври 2018 г. Като замисъл тя обхваща различни модулни елементи, които сами по себе си имат въздействащо значение и ще се реализират в 29 града в цялата страна в периода от началото на тази година до месец декември 2019 г. В тази кампания се предвижда по няколко мероприятия в рамките на един следобед. Разполага се за статичен показ военна техника и оборудване на отворени пространства, което дава възможност на младите хора за директен контакт с действащи военни единици и военнослужещи, както и с получаване на информация за техниката, която те По същото време се разполагат щандове на информационна борса, където представителите на Централното военно окръжие представят пълна информация за възможните позиции във видовете въоръжени сили. Кампанията включва и концерт по места с участието на Представителния ансамбъл на въоръжените сили, Гвардейския представителен духов оркестър, танцови състави, певци и изпълнители от местните структури на военните клубове в страната. За целта се изготвят брошури, които представят отделните видове въоръжени сили, както и информационни афиши, отпечатвани в печатницата на Министерството на отбраната в град Троян. В общата концепция на кампанията е предвидено и излъчването на 30-секундни видеоклипове и аудиоклипове, за които ще се проведат тепърва предварителни разговори с Националната телевизия и с някои радиа. При избора на радиата се ориентираме към тези, излъчващи в регионите на страната, в които са дислоцирани военни формирования с голяма численост, като причина за това отчетохме демографските особености на всеки регион в държавата. Срокът за кампанията, както казах, е една година. Преди началото на същата кампания на Програмен съвет в Министерството на отбраната беше внесен Проект на финансов план с примерни разчети за отделните дейности. Съветът принципно е одобрил представения разчет. Впоследствие са постъпили допълнителни предложения от изпълнителите на българската армия за преструктуриране на финансовия план. Понастоящем, подчертавам, всичко е в сферата на планирането. Предполагам, че правите разлика между планиране и вече направени разходи? Отчитайки постъпилите изпълнени предложения, тече обсъждане в посока на преструктуриране и формулиране на този план. От съществено значение е как ще бъдат проведени разговорите с медиите и колко би струвало това. Говоря най-вече за рекламния 30-секунден аудио- и видеоклип. Но най-важната част от Вашия въпрос, всъщност няколко важни въпроса задавате – до момента са изразходени 32 719 лв. с ДДС, включително наем на зала в НДК, наем на проектори и изработване на четири броя видеоклипа за българската армия. армия. Кампанията се развива със собствените медийни, кадрови и финансови средства на Министерството на отбраната. Като казвам „собствени“, имам предвид Военния телевизионен канал, сайта на Военно министерство, един специален сайт, който е направен за кампанията „Бъди войник“, тоест собствени средства. Не сме ангажирали частни или обществени медии. Пропуснах вестник „Българска армия“ и така нататък – гледам да съкратя. Вие ми задавате въпроса: какъв е резултатът? края на 2018 г. е първата година, в която за пръв път в българската армия има повече постъпили военнослужещи – 156 човека, отколкото напуснали, тоест самото

са подали документи във военните окръжия вследствие на тази кампания. Министерството на отбраната няма сключени договори с медии за отразяване на дейността на министъра и на Министерството на отбраната. Подчертавам,

Благодаря Ви, господин Министър. Вие тактически правилно заявихте след приключване на времето, че ще отговорите на най-интересните въпроси и ме принудихте да Ви изчакам в нарушение на процедурата, но струва ми се, че за всички беше важно да чуем отговорите Ви. За реплика

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: И аз благодаря за този въпрос. Той е важен, защото самият дебат по некомплекта в българската армия, тоест начините за неговото решаване в парламента е важно за българското общество.

и сключване на договори поради причината да не бъде обвинено Министерството на отбраната, че харчи пари във време, когато ще се проведе предизборна капания за евроизборите и затова този процес за преговорите Подобна кампания, каквато ние правим, е добре да бъде подкрепена от българските институции. Пак казвам, на този етап ние използваме наша техника, самите военнослужещи, военните окръжия, чието задължение е да провеждат подобна дейност по набиране на кадрови военнослужещи с идеята да покажем на обществото армията и нейната техника – нещо което в България се случваше допреди една година само на военни паради – един път в годината на Гергьовден. Мога да Ви уверя, а и ако желаете графикът ще Ви бъде предоставен – Вие да присъствате, ще видите, че има огромен интерес не само в по-малките населени места, а включително и в София, където стартира тази кампания, огромен е интересът към техниката, която ние изваждаме, униформите, младите хора, въоръжението. Смятаме, че с ресурса, с който разполагаме, да го натоварим максимално като възможности да представим армията пред обществото и да преодоляваме проблема с недокомплекта в българската армия, което е в размер на приблизително шест хиляди човека. Пак казвам, миналата година за първи път българската армия завършва с положителен резултат, макар и минимален – 156 човека в повече са постъпили, отколкото са напуснали. Към края на тази година ще отчетем резултата, но към момента според мен има добър резултат. Ако в тази кампания се включат и други институции, ако разширим малко медийното присъствие, убеден съм, че няма да стане само с видеоклипове, защото един видеоклип, вкаран в рекламния блок с другите продукти, които се рекламират, няма да има този голям ефект. Може би през обществените медии, които се субсидират с бюджета на държавата – организиране на предавания за живи участия, отразяване на военни учения, би имало много по-голям ефект, отколкото по традиционния начин – клипове, видео- и аудио клипове. Но, както се казва, това е въпрос на обща воля и на добра преценка. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Вицепремиер. Благодаря Ви за участието в днешния парламентарен контрол. Използвам възможността да се извиня на господин Христов за неволната заблуда, в която го вкарах, и за бързата му реакция – че организирахме този интересен разговор с министър Каракачанов. Преминаваме към следващите въпроси. Те са към господин Румен Порожанов – министър на земеделието, храните и горите, който ще отговори, първо, на въпрос на народния представител Радостин Танев относно изграждането на ракетни площадки за противоградна защита в област Стара Загора. Заповядайте, господин Танев.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 Предвид географското положение и разнообразния релеф на страната ни, България се определя като една от най градобийните в Европа. Градушките са едни от най-големите врагове на реколтата и всяка година хиляди декара селскостопанска продукция са застрашени от унищожаване от това природно бедствие. В тази връзка моите въпроси към Вас са: колко ракетни площадки за противоградна защита се изграждат на територията на област Стара Загора и кога ще бъдат въведени в експлоатация? Какъв е статутът на имотите, върху които се обособяват площадките? На какво основание Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ ползва тези имоти? Каква е площта на защитаваната от градушките територия в област Стара Загора към настоящия момент и с колко ще се увеличи тази площ след въвеждането в експлоатация на новите ракетни площадки? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Танев.

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ осъществява активна противоградова дейност чрез съществуващите 199 ракетни площадки, действащи за противоградовата защита, работещи под ръководството на девет командни пункта за борба с градушките в рамките на осем регионални дирекции. През 2018 г. са извършени инвестиции за въвеждане в действие на две нови регионални дирекции, включващи два нови командни пункта, и 63 нови ракетни площадки село Тъжа, област Стара Загора и град Хасково, които ще бъдат въведени в експлоатация през новия активен сезон по градозащита тази година. На територията на област Стара Загора са изградени 25 нови ракетни площадки. Активният сезон се предвижда да започне в края на месец април или в първите дни на месец май – в зависимост от метеорологичната прогноза и развитието на земеделските култури. Преобладаващата част от имотите, върху които са обособени новите площадки в област Стара Загора, представляват общинска собственост и по силата на решение на съответните общински съвети правото за управление и ползване е предоставено на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, като за целта са сключени договори. Останалата част от имотите са държавна собственост и се предоставят на Агенцията със заповед на министъра на земеделието, храните и горите с право за управление. Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ осъществява дейностите по градозащита на площ от 17,2 млн. декара,

от тях защитените обработваеми площи ще се увеличат с 2,2 млн. декара и ще достигнат – говорим за земеделските, близо 14 млн. декара, което е приблизително 35% от всички обработваеми площи. Ракетните площадки, осъществяващи защита на територията на област Стара Загора, работят под управлението на команден пункт в село Петрово – област Стара Загора, и команден пункт в село Поповица – област Пловдив. Досега площта на защитаваните от градушки земеделски земи в рамките на област Стара Загора е приблизително 2,5 млн. декара, земи са 1,1 млн. декара, съгласно данни от областната дирекция. От новите 25 ракетни площадки 23 ще осъществяват дейността си, ръководени от новия команден пункт в село Тъжа, а останалите две нови площадки ще попаднат под контрола на команден пункт в село Петрово. След като новите ракетни площадки започнат своята дейност, общата площ на защитаваната от градушки територия в област Стара Загора ще се увеличи приблизително с два милиона декара и над 90% от обработваемите земи в Старозагорска област ще попаднат в обхвата на противоградовата защита. Незащитена ще остане единствено

до каква степен ще бъдат ангажирани и самите земеделски производители в дейността на новите градобийни площадки? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Танев. Имате думата, уважаеми господин Министър. Благодаря Ви. В момента в цялостния модел финансирането се осъществява от държавния бюджет. Изпълнителната агенция „Борба с градушките“, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството, се финансира изцяло от държавния бюджет. Законът, който близо една година беше публично обсъждан, предвижда създаването на държавно предприятие, като новото новото предприятие става правоприемник на всички права и задължения, разбира се, и функции на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“. Идеята на новия закон е да се обхване цялата територия на страната за третиране на цялата обработваема площ. площ. Методът с ракетния способ е малко по-скъп, а в Европа и в други страни вече се ползва самолетен способ, включително за борба с градушките и противоградовите процеси, разбира се, и за изваляване, което става все по-актуален въпрос в сегашните

част от застрахователните премии на застрахователите по три от застраховките – „Каско“, „Имуществена“ и още една застраховка, от които очаквахме да има приход около шест милиона, а част от застрахователните премии 0,79% от тези премии. Разбира се, срещнахме абсолютно негативно отношение от застрахователния бизнес и те успяха да създадат доста напрежение покрай този законопроект, включително и медийно. И в заключение преценихме това споделяне от застрахователите, независимо че цялостното третиране на територията на страната помага и на урбанизираните територии

това е компонентът, който отпадна от застрахователите и който бяхме заложили. Предварително, освен че сме направили много срещи с асоциации, които подкрепят изцяло този модел, направихме и социологическо проучване чрез една от водещите авторитетни социологически социологически агенции – над 80% подкрепят да има цялостно покритие на страната и около 84% подкрепят плащането на тези вноски. Вноската е абсолютно разумна, разумна, а за да може да се направи едно ефективно покритие на страната, споделянето на отговорността и финансирането трябва да бъдат споделени, така че в настоящия законопроект, който всеки момент ще влезе в Народното събрание, ще мине през комисиите, разбира се, надявам се и през пленарната зала. Това са основните параметри. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви за отговора, уважаеми господин Министър. Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол днес. Продължаваме с въпроси към господин Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който ще отговори на един въпрос от народния представител Иван Вълков, относно събирането на такса шум – екологична, от летищата за обществено ползване. Имате думата, уважаеми господин Вълков, да зададете въпроса. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Съгласно чл. 120, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване летищата за обществено ползване събират такси от въздухоплавателните средства – за кацане, за паркиране, за пътници и съответно за ползване на пътнически ръкав. От 2012 г. са са въведени и други две такси. Едната е такса сигурност, а другата е такса шум или екология, като последната беше направена по мое предложение и на колежката Емануела Спасова, и след 2012 г. влезе в сила. Тази такса се събира и покрива разходите за екологични нужди, които са свързани също така с ограничаване на вредните емисии около летищата. В тази насока въпросът ми към Вас е следният: какви са финансовите постъпления от такса шум или екологична за всички летища за обществено ползване през 2015 г., 2016 г., 2017 г. и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

шум – екологична такса, за периода 2015 – 2016 г. са свързани с начислените амортизации върху вече придобитите активи с екологично предназначение. Това са съществуваща система за мониторинг на шум, шумозащитен екран на стоянка – за изпробване на самолетни двигатели и други, както и поддържането на тези активи. В разглеждания период е осъвременена системата за мониторинг на авиационни шумни наблюдения на траекториите на полети чрез обявяване на хардуер и замяна на съществуващата софтуерна платформа с нова, с осигурен интернет достъп чрез облачен хостинг. Такса шум финансира също присъединяването на летището към Програмата за въглеродна акредитация на летищата, разработена в Международния съвет на европейските летища, и сертифицирането му на ниво едно, както и поддържането на интегрираната система за управление на качеството и околната среда в чиста околна среда. Наред с това от таксата се финансират и екологични мерки, свързани с мониторинг на качеството на подземните и повърхностни води, чистотата на въздуха и управлението на отпадъците. Основните разходи по такса шум за периода 2017 г. – 2018 г. са свързани с начислени амортизации върху съществуващите и новопридобити активи с екологично предназначение, както и с тяхното обслужване и поддържка. Такса шум финансира също присъединяването на летище София към Програмата на Международния съвет на европейските летища за въглеродна акредитация на летищата, както и поддържането на интегрирана система за управление на качеството на околната среда в частта „Околна среда“. През 2018 г. летище София получи акредитация на ниво две по Програмата ACI EUROPE – намаляване управление на емисиите на парниковите газове. В същия период бе извършена актуализация и преход на интегрираната система за управление на качеството и околната среда към новите версии на международните стандарти ISO 9001:2015 г. и ISO 14001:2015 г. През май 2018 г. бе сертифицирано за съответствие с тях от независим акредитиран орган. Наред с това от таксата се финансират и екологични мерки, свързани с мониторинг на качеството на подземните и повърхности води, чистотата на въздуха, управлението на отпадъците и други. За летище Варна

2018 г. приходите са 1 млн. 210 хил. 367 лв., а разходите – 616 хил. 967 лв. За летищата Варна и Бургас събраните суми са разходени за изграждане и поддържане на системи за мониторинг на двете летища, както и за други проекти за мероприятия за поддържане на екологията, свързани със задълженията на летищата. Концесионерът е заделил 740 хил. лв. във връзка с подписан тристранен договор за партньорство между община Бургас, Агенция „Пътна инфраструктура“ и концесионера с предмет подготовка, оценка, изпълнение на обект „Проектиране, изграждане на шумозаглушителна стена на участък от път I 9“, намиращ се между летище Бургас и квартал „Сарафово“. В съответствие със сключения договор за концесия „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Уважаеми господин Вълков, сигурен съм, че набързо изчетените цифри не могат да бъдат запомнени. Затова Ви предоставям самия отговор на въпроса, за да може, ако имате допълнителни въпроси, да бъдат поставени.

Благодаря Ви за изключително изчерпателния отговор, господин Министър. От него стана ясно, че основната част от средствата, които се събират – вече са събрани средства над 5 млн. 700 хил. 700 хил. лв., е изразходвана за амортизационни разходи върху съоръжения, които са вече изградени или са новоизграждащи се и са свързани с екологията. В тази насока и във връзка с тристранното споразумение, което ни прочетохте, искам да обърна внимание на нещо нещо изключително важно, тъй като в момента тече процедура по избор на изпълнител на шумозащитната стена между летището в Бургас и квартал „Сарафово“.

което би създало проблем за реализирането на първия етап на самото съоръжение.

Следващия въпрос към министър Желязков е от народния представител Красен Кръстев относно липсата на постоянен служител в пощенската станция в село Камено поле, община Роман. Имате думата да зададете въпроса. уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър Желязков, след проведена среща с кмета на кметство Камено поле, община Роман, и с жители на селото бях информиран и уведомен и уведомен – хората изразиха явно недоволство от факта, че липсва постоянен служител в пощенска станция Камено поле. В тази връзка въпросът ми към Вас е: ще се назначи ли служител в „Български пощи“ ЕАД, в пощенска станция Камено поле на не по-малко от шестчасов работен ден? С това ще се възстанови нормалният ритъм на работа на станцията и съответно предоставянето на пощенски услуги, раздаването, получаването на пенсии,

Уважаеми господин Кръстев, от една година в пощенска станция 3150 Камено поле има текучество на кадри. След напускане на служител – гише в пощенската станция, от началото на 2018 г. до момента са проведени няколко процедури за подбор на персонал. Затрудненията с намирането на титуляр за длъжността остават. До назначаване на постоянен трудов договор на служител – гише в същата пощенска станция – 3150, Камено поле, като временна мярка от страна на ръководството на Регионално управление „Западен регион“ на „Български пощи“ ЕАД е създадена организация за обезпечаване дейността чрез командироване на служители от пощенски станции близко до село Камено поле. Към настоящия момент пощенската станция се обслужва от командирован служител от пощенска станция 3265 от Габаре с работно време от понеделник до петък от 9,00 ч. – 13,00 ч. На 18 март 2019 г. е проведена среща между директора на Управление „Западен регион“ към „Български пощи“ госпожа Ботева, кмета на село Камено поле госпожа Дарина Стефанова, ръководителя пощенската станция във Враца и Вас. Обсъден е поставеният въпрос за дейността на пощенската станция и липсата на постоянен служител в Камено поле. За разрешаване на възникналия казус са разгледани различни варианти с цел постигане на справедливо и постоянно приемливо решение. Към настоящия момент има заявен интерес от кандидат за длъжността от село Драшан, отстоящо на 3 км, който подготвя документите си за започване на работа. Същият след получаване на положително становище от службата по трудова медицина в изпълнение на разпоредбите от Кодекса на труда и на основание чл. 78 от Наредбата за медицинската експертиза и обучение за работа в дружеството ще бъде назначен на шестчасов работен ден. В някои региони от страната „Български пощи“ изпитват затруднения при намирането на квалифицирани служители. В тази връзка, отчитайки икономическите и демографските условия в конкретния регион, е особено важно взаимодействието и ползотворното сътрудничество с органите на местното самоуправление, за което и за конкретния казус Ви благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Имате думата за реплика, уважаема госпожо Саватева.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

Смятам, че този въпрос не е толкова маловажен, защото е пореден. Преди това бях потърсен от кмета на кметство Лесковец за такъв за такъв подобен проблем. Там също е решен. Надявам се наистина със съвместни действия, включително и с общинските администрации, винаги да се търси решение и хората да не остават без пощенски и други такива услуги, включително и с допълнителни споразумения със служители на кметства, на общини.

народния представител Даниела Дариткова относно трайното укрепване и обезопасяване на свлачището на път II-86 в участъка Смолян – Средногорци, при село Тикале. Заповядайте, уважаема госпожо Дариткова. Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, през 2018 г. след срутване на огромни количества скални и земни маси на главния път между Смолян и Мадан основна пътна артерия в областта, пътят остана затворен в продължение на шест месеца. Благодаря, че бързо взетото решение позволи да се осигури обходен маршрут, който обаче, поради големите наклони, е неизползваем през зимата. Радвам се, че след спешни аварийни ремонти пътят бе отворен, макар и в едната лента. Движението се осъществява със светофарна уредба. За нас от изключителна важност е трайното укрепване и обезопасяването на свлачището на път II-86 в участъка Смолян, Средногорци при село Тикале. Поет бе ангажимент от Агенция „Пътна инфраструктура“ и на политическо ниво от Министерството на регионалното развитие дейностите по трайното укрепване да се възложат през 2019 г. До момента обаче няма обявена обществена поръчка за избор на изпълнител по строителството и строителния надзор.

(ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Във връзка с внезапно активизиралия се свлачищно-срутищен процес, засягащ републикански път II-86 Соколовци – Смолян – Средногорци при км 109+450 от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха предприети действия по възлагане на геологопроучвателни работи и изготвяне на технически проект за необходимите аварийни мероприятия за стабилизиране на участъка. През 2018 г. е сключен договор на стойност 35 хил. 760 лв. с ДДС с избрана фирма

Проект за стабилизираща анкерна система със замрежване и Проект за защита на пукнатините от инфилтрация на повърхностни води. След одобряване на проектите от Института по пътища и мостове се пристъпи към изграждане на анкерната система. Неотложните аварийни мероприятия за стабилизиране на участъка са възложени на пътноподдържащата фирма в област Смолян. Изпълнението приключи в началото на месец септември миналата година. На 15 септември 2018 г. беше пуснато движението по републикански път II-86. С Министерско постановление № 260 от 28 ноември 2018 г. са отпуснати средства в размер на 2 млн. 791 хил. 664 лв. за финансиране на дейностите по аварийното стабилизиране на лявата страна на участъка. За трайното укрепване на второкласния път е започнала подготовка на документация за обявяване на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за извършване на проектантски работи и строителство, на инженеринг, и за извършване на консултантска услуга за обект „Трайно укрепване на активизирал се свлачищно-срутищен процес, засягащ републикански път Соколовци – Смолян – Средногорци при км 109+450“. Изготвят се техническите изисквания за възлагане на обществените поръчки за изпълнение на дейности по проучване, проектиране и строително-монтажни работи, инженеринг и строителен надзор. Очаква се те да бъдат обявени до три месеца. Стойността за изпълнението им няма да надвишава сумата от 3 млн. 743 хил. лв. с ДДС. Средствата са заложени в Проектопрограмата за аварийни ремонти на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2019 г., като индикативният срок за проектиране е 40 дни и за изпълнение на строителството – 100.

Уважаема госпожо Министър, удовлетворена съм и вярвам, че това ще внесе успокоение сред жителите на Смолянска област, които активно използват тази пътна артерия, защото след указаните от Вас срокове, смятам, че наистина до края на годината ще можем да разчитаме за трайното укрепване на този път. Това е много важно, защото всички знаят, че Смолянска област е област на колела и за нас възможността да ползваме пътните артерии са от жизненоважно значение. Те касаят не само възможността за икономическо развитие, за развитие на туризма, но са и жизненоважни от гледна точка на достъпа на хората, от една страна, до образование в областния град от района, който ползва този път, от друга страна, и достъпа до спешна медицинска помощ. Вярвам, че наистина тези срокове ще бъдат спазени и с осигуреното финансиране до края на годината ще имаме

Продължаваме със следващия въпрос към министър Аврамова. Той е от народния представител Калин Василев относно състоянието на републикански пътища: главен път I-3 Гара Бяла – Плевен – Луковит – Коритна – Ябланица – Ботевград; III-306 Луковит – Червен бряг – Чомаковци – Еница – Кнежа Кнежа – Оряхово; и III-307 Луковит – Дерманци – Угърчин – Микре извън и в населените места на територията на община Луковит, област Ловеч, и в частност в общинския център Въпросът ми е относно състоянието на републикански пътища извън и в населените места на територията на община Луковит, област Ловеч, и в частност в общинския център град Луковит. Уважаема госпожо Министър, по настояване на жителите на община Луковит поставям на Вашето внимание първия основен проблем, свързан със състоянието

Букурещ – Гюргево – Русе – Плевен – Луковит – Румянцево – Петревенe – Ябланица – Автомагистрала „Хемус“ до София, Солун и Атина. Това говори за неговата интензивност, натовареност, сигурност и нуждата да бъде в добро експлоатационно състояние, за да поеме автомобилния поток.

Част от този третокласен път през 2013 г. беше ремонтиран по Европейски проект лот 35 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2007 – 2013 г. Четвъртият етап с наименование „Рехабилитация и реконструкция“ на пътя Луковит – Кнежа е част от този проект на улица „Иван Вазов“ в регулацията на град Луковит с дължина на участъка от 930 м, който попада в обхвата на горецитирания републикански път. Поради голямата интензивност на движението в този участък път III-306 както от леки, така и от тежки автомобили, някои от които с тегло над 12 тона, превозващи инертни материали, пътната настилка към момента е силно разрушена, опасна и е предпоставка за безопасността и движението и на пътнотранспортни

Този път е от Луковит до Дерманци, до границата с община Угърчин е с много висока интензивност на движение, имайки предвид, че основната част от търговското снабдяване и комуникация на община Луковит са свързани с областния център Ловеч. От друга страна, след изпълнение на етап 1 на Автомагистрала „Хемус“ ще има и пряка връзка с нея. Уважаема госпожо Министър, във връзка с горното моля да отговорите: първо, кога се предвижда завършването на ремонта на републиканския път I-3 Гара Бяла – Плевен – Луковит – Коритна – Ябланица – Ботевград; второ, кога се предвижда извършване на ремонт за участък III-306

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Василев, уважаеми госпожи и господа народни представители! Бюджетът на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2019 г. е силно ограничен, подобно на предходните години, което ни възпрепятства да планираме ремонтни дейности за всички участъци от републиканската пътна мрежа, които са в лошо състояние. През 2017 г. беше ремонтирана отсечката от път I-3 Плевен – Луковит – Коритна – Ябланица. В чертите на град Луковит в посока Плевен с дължина 2,3 км, като за ремонта са разходени 2 млн. 186 хил. лв. с ДДС. Плановете на Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха ремонтът да продължи и в участъка в посока София с дължина около 12 км – от км 137 до км 149, в това число отсечката през град Луковит, съвпадаща с улица „Момчилец“, улица „Любен Каравелов“ и улица „Асен Златаров“, но поради недостиг на средства, предвид и предвид и инвестиционните намерения на община Луковит за подмяна на подземни комуникации в участъка, ремонтните дейности бяха отложени. За обекта има готов технологичен проект от 2017 г. по експертна оценка за довършването на ремонта в дванадесет километровата отсечка в посока София са необходими около шест милиона лева. За цялостния ремонт на участъка от третокласен път III-306 Луковит – Червен бряг – Чомаковци с дължина 930 м в чертите на община Луковит по прогнозна оценка са нужни около 600 хил. лв. Участъкът от път III-307 Луковит – Дерманци – Угърчин с дължина 19,2 км на територията на община Луковит като цяло е в задоволително състояние. Действително, както и Вие отбелязахте, в лошо състояние е отсечка с дължина 630 м в чертите на град Луковит поради изпълняваните от общината ремонти на подземни комуникации, засегнали целостта на настилката. С нарушени експлоатационни характеристики е участък с дължина 650 м между селата Тодоричене и Дерманци, на който през 2017 г. Институтът по пътища и мостове към Агенция „Пътна и е предписал изработване на проект за ремонт. По прогнозна оценка за цялостния ремонт на участъка от път III-307 с дължина 19,2 км са необходими около 10 млн. лв. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще търси възможности за осигуряване на необходимите средства за ремонт на посочените участъци както от Държавния бюджет, така и чрез целево финансиране. Едновременно с това Агенцията полага усилия да поддържа в добро експлоатационно състояние пътищата от републиканската пътна мрежа в община Луковит, съобразно разполагаемите средства и финансовата рамка на ремонтните програми. По линия на текущото поддържане системно се възлага ремонт на компрометирани места по настилката и други неотложни дейности на трите републикански пътя на територията но община Луковит. През 2018 г. за текущ ремонт и поддържане на път I-3, III-306 и III-307 са разходени около 47 хил. лв., като в допълнение искам да подчертая, че в периода 2017 – 2018 г., на на територията на област Ловеч са вложени значителни средства за ремонт от държавния бюджет на стойност около 12 млн. 605 хил. лв. с ДДС. процес на изпълнение е лот 16 „Рехабилитация на път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре“, с обща дължина 8,7 км, област Ловеч, финансиран по Оперативна програма

участък от 78 до 87 км Ябланица – Боаза, на стойност 66 млн. лв. През 2019 г. предстои да стартира строителство със средства от държавния бюджет

Уважаеми господин Василев, имате думата за реплика. Няма. Продължаваме с третия въпрос към министър Аврамова. Той е от народния представител Боряна Георгиева и е относно продължаващо ограничение на скоростта за движение

в отговор на мой въпрос от 10 декември 2018 г. ни информирахте, че съобразно възможностите на Бюджет 2019 или с целево финансиране Агенция „Пътна инфраструктура“ ще предприеме действия по възстановяване на пътната настилка и експлоатационните качества на компрометирания компрометирания участък, като уточнихте, че по-скоро при разчета на средствата за 2019 г., с които ще разполага Агенция „Пътна инфраструктура“, ще се предвидят средства, за да може да се направи ремонт на този участък. По време на отговора Ви стана ясно, че въведената временна организация на движение в този участък е съгласно Заповед от 27 септември 2018 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“, съгласувана с Главна дирекция „Национална полиция“, като срокът на действието на тази заповед е бил до 20 декември 2018 г., след което предвид, че проблемът не е бил отстранен и участъкът продължава да бъде опасен и застрашаващ живота на шофьорите, се е наложило той да бъде удължен до 30 март 2019 г. Този срок също изтича, но към днешна дата в участъка ремонтни действия не са започнали. Вследствие на продължаващото бездействие от страна на Министерството на транспорта и Агенция „Пътна инфраструктура“, справедливите критики от страна на гражданите и бизнеса не спират. Тол таксите са факт, а трасето в този и други участъци по магистралите в страната са в окаяно състояние. Гражданите на България плащат, за да имат качествени пътища и магистрали, а не за очевидни шикалкавения от страна на отговорните институции. В тази връзка, бих искала да Ви помоля да ми отговорите на следните въпроси: какви мерки са взети за решаване на този проблем? Отново ли се предвижда срокът на действие на заповедта да бъде удължен и този път с колко и до кога? Предвидиха ли се в бюджета за 2019 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“ средства за ремонта на този участък и в какъв размер? Кога се предвижда да започнат ремонтни действия, какви ще бъдат те и в какъв срок се очаква да приключат, за да може трасето да функционира отново като магистрала? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Георгиева. Имате думата за отговор, уважаема госпожо Министър.

Агенция „Пътна инфраструктура“ отчита необходимостта от ремонт на автомагистрала „Тракия“ в участъка между Чирпан и Стара Загора и търси възможности за осигуряване на необходимите средства. Както вече имахме възможност да съобщим, индикативната стойност на необходимите ремонтни работи е около 60 млн. лв. Експертите от Агенция „Пътна инфраструктура“ считат, че преди пристъпване към ремонта следва много ясно да се определи технологията и обхватът за неговото извършване, защото освен ремонт на директното трасе, е необходимо да се извърши и неотложен ремонт на пътните съоръжения в този участък от автомагистрала „Тракия“, които са в лошо състояние и са общо седем на брой. Едновременно с това наличието на коловози в активната лента според специалистите е признак на сериозни проблеми в пътната конструкция, което още веднъж подчертава необходимостта от внимателна преценка по избор на технологията за основен ремонт. Считаме, че ремонтът на 40 км отсечка от автомагистрала „Тракия“ не е възможно да бъде изпълнен толкова бързо, тъй като е свързан с въвеждане и на временна организация и безопасност на движението за един по-дълъг период. Със Заповед № 11-13-1330 от 19 декември 2018 г. бе въведено ограничение на скоростта до 90 км в час. Срокът на действие на заповедта изтича на 31 март 2019 г. Безспорен факт е, че с въвеждане на ограничение на скоростта в този пътен участък и с контрола, осъществяван от патрулите на Пътна полиция към МВР – Стара Загора, пътнотранспортните произшествия чувствително намаляха. Поради тази причина Областно пътно управление – Стара Загора, е предложило ограничението на скоростта по автомагистрала „Тракия“ в участъка от км 168 до км от 90 км в час да бъде запазено, като срокът на заповедта да бъде удължен до 30 септември 2019 г. Даваме си сметка, че въведените ограничения срещат силно недоволство от страна на пътуващите по автомагистрала „Тракия“ в цитирания участък, но едновременно с това следва да се има предвид, че опазването живота и здравето на хората е от първостепенно значение за цялото ни общество. Проблемът беше обсъден с експерти по пътна безопасност от Агенция „Пътна инфраструктура“ с оглед възможностите за ограничаване на допустимата максимална скорост на движение само в лентата за движение в двете пътни платна на автомагистрала „Тракия“ по участъка от км 168 до км 208, тъй като състоянието на изпреварващата лента позволява движение с по-висока скорост по нея. Действащите нормативни документи позволяват ограничаване на допустимата максимална скорост за отделна пътна лента като сигнализацията се осъществява чрез комбинация на пътен знак Д 1 – „Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях“, с пътен знак B 26 – „Забранено е движение със скорост, по-висока от означената“. Към настоящия момент в посочения участък има въведена организация в 90 километра във всички ленти и в двете посоки. Специалистите по пътна безопасност изразяват мнение, че ограничението на допустимата максимална скорост на движение само за едната пътна лента би имало смисъл при многоредово движение, където няма ограничение за използване на лентите за движение, а водачите сами избират коя лента да използват. Като заключение се посочва, че ограничаването на скоростта само в едната лента за движение би застрашило сериозно пътната безопасност и би повишило аварийността и пътния травматизъм. По отношение на въпроса за стартиране на ремонтните работи в компрометирания участък, бих искала да Ви информирам, че с оглед ограничения бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за настоящата година все още се уточняват приоритетните обекти. Мога да ви уверя, че автомагистрала „Тракия“ в този посочен участък е приоритетен както за Агенцията, така и за Министерството. Ще търсим възможност за осигуряване на финансирането, ако не от утвърдения бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“, то с целеви средства от държавния бюджет, така че да започнем поетапно изпълнение на дейностите за ремонт на цитирания участък. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаема госпожо Министър. С това завършихме отговора на въпроса на народния представител Боряна Георгиева. Продължаваме с въпрос от народния относно изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ Имате думата да зададете въпроса, уважаема госпожо Чеканска. Благодаря. Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд и от държавния бюджет на Република България, и е насочена към постигане на растеж и заетост в българските региони. Програмата подкрепя реформите в няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на България до 2023 г., като финансира проекти в областта на образованието, здравеопазването, социалната политика, регионалното развитие и транспортната достъпност. В тази връзка моят въпрос към Вас е: какъв е резултатът от изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“? Колко и на каква стойност са успешно приключилите проекти по Програмата?

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Чеканска, уважаеми госпожи и господа народни представители! Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ е с общ бюджет 3 млрд. лв. европейско и национално съфинансиране. Програмата е ориентирана към създаване на растеж и заетост в регионите, като специално внимание е обърнато на енергийната ефективност в опорните центрове в периферните райони, съгласно Националния полицентричен полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 г. До момента по Програмата са приключили 74 проекта на стойност 68 млн. 150 хил. 410 лв. Резултатите от изпълнението на Програмата са следните. общите незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони са 601 хил. 024 кв. м, а рехабилитираната земя е 7,26 хектара. Дължината на новите или подобрени линии за обществен транспорт е 1,93 км. По Приоритетна ос 2 – „Подкрепа за енергийна ефективност в опорните центрове в периферните райони“, обновените сгради са 181 броя, а домакинства, преминали в по-горен клас на енергопотребление, са 1539 броя. По Приоритетна ос 2 е постигнато понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради с 20 419 652 квч на година, което е 35,8% от заложената целева стойност към 2023 г. в Програмата и 316% от заложената целева стойност по проектите по оста. Също така е постигнато годишно намаляване на емисиите на парникови газове с 8324 тона въглероден двуокис еквивалент, което е 20,6% от заложената целева стойност към 2023 г. по Програмата и 23,8% от заложената целева стойност по проектите по оста. По Приоритетна ос 3 – „Регионална образователна инфраструктура“, са модернизирани 28 броя образователни институции с капацитет на подпомогната инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование за 14 886 лица, от които представители на маргинализирани групи, включително роми, ползващи модернизираната образователна инфраструктура, 1712 лица. По Приоритетна ос 5 – „Регионална социална инфраструктура“, подкрепените обекти на социалната инфраструктура, са два с капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование, 90 лица. По Приоритетна ос 7 – „Регионална пътна инфраструктура“, насочена към инвестиции в мрежата от първокласни, второкласни и третокласни пътища с цел подобряване свързаността и достъпността на второстепенните и третостепенните възли мрежа за товари и пътници, общата дължина на реконструираните или модернизирани пътища по тази приоритетна ос е 21,81 км. По Приоритетна ос 8 – „Техническа помощ“, насочена към укрепване и повишаване на институционалния капацитет на управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ и на бенефициентите по Програмата, общо обучените служители на бенефициентите са 543 броя. Към момента по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ в процес на изпълнение са 510 проекта на стойност

Уважаема госпожо Министър, благодаря Ви за изчерпателния отговор относно информацията, изнесена от Вас. От отговора Ви се вижда, че в процес на изпълнение са 510 проекта на обща стойност 2 млрд. 667 млн. лв. В тази връзка виждам, че Ви очаква страшно много работа, но аз съм уверена, че всички започнати проекти ще бъдат завършени успешно, за което Ви благодаря отново. Благодаря Ви! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Чеканска. Продължаваме – народният представител Теодора Георгиева ще зададе въпрос на министър Аврамова относно изработването и одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на Студентски град и дейността на Международната работна група за извършване на цялостен анализ на правния и градоустройствения статут на имотите в местност „Студентски град“. Имате думата, уважаема госпожо Георгиева. ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА (ГЕРБ): Благодаря Ви. Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Министър,

юли 2009 г., издадена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, беше открито производството по изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на Район „Студентски“ в София. Изработената кадастрална карта беше одобрена със заповед на 10 юли 2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по жалба на областния управител на област София-град. Горната заповед за одобряване беше оттеглена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за голяма част от територията на район „Студентски“. Вече 5 години няма изготвен нов проект на кадастрална карта, което затруднява работата и нарушава правата както на общинската, така и на областната администрация, така и на собствениците на частни терени. Липсата на кадастрална карта прави невъзможно и довършването на подробния устройствен план на местността.

е назначена Междуведомствена работна група, която да извърши цялостен анализ на правния и градоустройствен статут на имотите на Студентски град – район Студентски, София, подробно описани в актовете за държавна собственост

В изпълнение на решенията на Междуведомствената работна група Агенцията по геодезия, картография и кадастър предприе необходимите действия, като със заповед от 15 декември 2017 г. на на изпълнителния директор на Агенцията беше открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за частта от територията на местност „Студентски град“, за която със заповед от 2 октомври 2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия и картография и кадастър е оттеглена заповед от 10 юли 2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Кадастралната карта на местността „Студентски град“ е приета от Службата по геодезия, картография и кадастър – град София, с протоколи от 4 октомври 2018 г. и 16 октомври 2018 г. Приетата кадастрална карта е обявена на заинтересованите лица с обявление в „Държавен вестник“, брой 92 от 6 ноември 2018 г. Възраженията по приетата кадастрална карта са разгледани на две заседания от Комисията по чл. 47, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър. На проведеното на 5 февруари 2019 г. заседание от представителите на Областна администрация на област София и Министерството на образованието и науката е поискано отлагане на заседанието за 12 февруари 2019 г., на което да бъде представено писмено становище от областния управител на област София, относно Акт за държавна собственост № 945 от 9 април 1971 г. и отразяването му като документ за собственост в Кадастралния регистър на недвижимите имоти, поради липсата на заповеди на областния управител за отписване от актовите книги за държавна собственост. Взетите от Комисията решения по подадените възражения са отразени в протоколи. При предявяването му за подпис протоколът не е подписан, тъй като не е постигнато единодушие относно това подлежи ли на записване в кадастралния регистър на недвижимите имоти Акт за държавна собственост от 9 април 1971 г. Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър данните за собствеността, собствениците и актовете, от които те черпят правата си, се установяват от регистри към планове и карти, предоставени от собствениците документи, регистрите на държавната собственост, регистрите на общинската собственост, служби по вписванията, регистрите на органите по приходите. Кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти имат констативно, а не консултативно действие. Те не създават права на собственост, а регистрират такива въз основа на наличните документи за собственост. При наличие на няколко документа за собственост, с които различни собственици претендират за право на собственост върху един и същи имот, на основание чл. 41, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Служба по геодезия, картография и кадастър – град София, има задължението да запише в кадастралния регистър на недвижимите имоти данните за всички лица и документи. В този случай е налице дублиране на право на собственост. Съгласно Решението на Междуведомствената работна група, назначена със заповед на министър-председателя на Република България, областният управител на област София следва да извърши отписване от актовите книги за държавна собственост на имотите, за които е налице основание за това. Агенцията с писмо от 11 март 2019 г. е уведомила областния управител на област София за необходимостта от предприемане на действия за отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост в съответствие с решенията на Междуведомствената работна група, назначена със заповед на министър-председателя. Към настоящия момент Служба по геодезия, картография и кадастър не разполага с данни за извършване на действия по отписване от актовите книги за държавна собственост на имоти, описани в акт за държавна собственост № 945 от 19 април 1971 г. Поради гореизложеното и поради неподписване на протокола на Комисията по чл. 47, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър е налице невъзможност за продължаване на процедурата по одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на „Студентски град“. Службата по геодезия, картография и кадастър – София, има готовност незабавно след подписване на протокола от всички представители на Комисията да продължи производството по създаване на кадастрална карта и кадастрален регистър на местността „Студентски град“. Въз основа на решенията в протокола, правоспособното лице по кадастър извършва измененията в срок от 45 дни. Извършените изменения в кадастралната карта и кадастралния регистър отново се приемат от Службата по геодезия, картография и кадастър, като срокът за приемането им е 30-дневен след представяне на материалите и данните от правоспособното лице по кадастър. Изпълнителният директор на Агенцията издава заповед за одобряване на кадастралната карта и кадастрален регистър в 14 дневен срок след изтичане на 30-дневния срок за приемане на измененията, извършени в резултат на отразените възражения. Заповедта се обнародва в „Държавен вестник“

министър Аврамова. Продължаваме с господин Боил Банов – министър на културата, който ще отговори на един въпрос от народния представител Диана Саватева относно създаването на публичен регистър на разпространителите и доставчиците на медийни услуги. Уважаема госпожо Саватева,

месец ноември миналата година. Тогава Народното събрание прие изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатните и други произведения, като към наименованието на Закона се добави „и за обявяване разпространителите и доставчиците на медийни услуги“. Така за първи път в рамките на съществуващия преди закон беше добавена нова задача, която е съотносима към ангажиментите на Министерството на културата. Става въпрос за създаване на организация и съответна база, ако мога така да кажа, за да може обществеността да бъде информирана каква е собствеността на доставчиците на медийни услуги или казано по друг начин – на медиите, от които всеки ден черпим информация. За първи път в този случай в обхвата на Закона попаднаха и електронните медии, по-конкретно имам предвид сайтовете, защото що се отнася до другите медии – радио и телевизия, те са в обхвата на друг закон. Въпросът ми към Вас

публичен регистър за публикуване на споменатите данни? Изяснени ли са вече параметрите на този регистър? Кога ще бъде обявена обществена поръчка? Искам да поясня, че все пак срокът за създаване на регистъра е доста напред във времето, но тъй като се предполага, че ще има време за процедурите, които съобщих, редно е да започнат дейностите по неговото създаване. Другият ми въпрос, който е свързан с по-кратки срокове, е: приета приета ли е вече наредба за обявяване на доставчиците на медийни услуги? Одобрен ли е проект за декларация, която трябва да бъде попълнена от всички доставчици в срок до 30 юни? Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Саватева. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Саватева, във връзка с Вашия въпрос Ви информирам за следното: със Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги законодателят въвежда задължение доставчиците на медийни услуги и разпространителите на периодични печатни произведения ежегодно до 30 юни да подават в Министерството на културата декларация по образец, утвърден от министъра В изпълнение на законовите промени Министерството на културата предприе действия за разработване на образци на декларации по чл. 7а и чл. 7б от Закона. Със заповед на министъра на културата образците са утвърдени същите са публикувани на интернет страницата на Министерството на културата. Изготвен е проект на наредба по чл. 7в, ал. 2 от Закона и е публикуван за обществено обсъждане. С оглед законовото изискване декларациите да се подават по електронен път чрез интернет страницата на Министерството на културата, са предприети действия за осигуряване на автоматизирано управление на процеса на деклариране, съответно изработка на електронна пътна карта на документа, която онагледява пътя на електронно подписаната декларация от подаването до складирането ѝ в архив. Освен този модел бе разработен и алтернативен такъв, който дава възможност електронните декларации да бъдат подавани и чрез електронната поща на Министерството на културата. До 20 февруари 2019 г. системата за подаване на електронни декларации по цитирания закон беше в тестови режим. Към настоящия момент тя е напълно функционална. При старта на системата се взети мерки, гарантиращи работоспособността на приложението и на съхраняваните данни. Тече процес по подготовка на техническото задание за създаване на публичен електронен регистър с оглед последващо възлагане по реда на обществените поръчки. Благодаря.

хора, включително както журналисти, така и собственици на медии и потребители на информация, каквито сме всички ние, Ви благодаря, че хвърлихте светлина върху уреждането на това предстоящо регистриране. Доколкото разбирам, системата е готова чисто технически, но предстои одобряването на наредбата, която ще изчисти реда, по който ще се подават данни, тези декларации. На мен ми се иска, тъй като целта на Закона в крайна сметка е да получим всички ние информация за това кой стои зад съответните медии, да има малко по-широка информационна кампания. Надявам се, че Министерството предвижда това, тоест съответните доставчици на медийни услуги да бъдат достатъчно надеждно информирани как да попълнят декларациите, за да могат да бъдат валидни, защото в Закона се предвижда – пък и мисля, че в проекта на наредбата също е отбелязано, че ако декларацията не съдържа необходимите реквизити, тя няма да се смята за подадена. Разчитам Министерството да използва оставащото време за малко по-широка информационна кампания. Що се отнася до регистъра, след като процедурата е стартирана, очаква в съответните срокове той да бъде готов. Доколкото разбирам и сега може да се пусне декларация, въпреки че срокът за техническата готовност мисля, че беше 30 април. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Саватева. Продължаваме със следващия въпрос към министър Банов. Той отново е от народния представител Диана Саватева и е относно въвеждането на разпоредбите на Директивата за аудиовизуални медийни услуги в българското законодателство.

Следващият въпрос, който ще задам, касае доста широк кръг хора, които се интересуват от една директива, приета миналата година. Става въпрос за Директивата за аудио-визуални медийни услуги. Това досие беше отчетено като приоритетно както за Съвета, така и за Европейския парламент. То всъщност беше прието по време на Българското председателство. На 28 ноември 2018 г. в Официалния вестник на Европейския съюз беше публикуван текстът на Директива ЕС 2018/1808. Директивата за аудио-визуални медийни услуги ще допринесе за осъвременяване на съществуващите правила за предоставяне на аудио-визуални медийни услуги. Един от основните акценти е, че ще гарантира равнопоставеност между всички доставчици на такива услуги, защото става въпрос не само за радиата и телевизиите, а и за други платформи, които често се използват за аудио-визуални услуги, но досега такава равнопоставеност очевидно беше дефицит. Освен равните условия, другият много важен акцент е защитата на непълнолетните и на всички потребители от насилствено и вредно съдържание – акцент, който е изключително важен, особено през последните месеци и години. В този порядък на мисли моят въпрос към Вас е: какви мерки е предприело Министерството на културата като отговорна институция по въвеждането на разпоредбите на Директивата за аудио-визуалните услуги? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Саватева. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Саватева, по време на Българското председателство бяха приети изменения по Директивата за аудио-визуални медийни услуги. Директивата отразява настоящите реалности в цифровата среда и е достатъчно устойчив инструмент за посрещане на бъдещите предизвикателства в развитието на новите технологии и иновации, които имат влияние върху аудио-визуалния сектор. Тя осигурява равнопоставеност между традиционния сектор на радио- и телевизионно разпръскване и новите услуги, насърчава иновациите и популяризирането на европейско

С писма в работната група са поканени да участват всички ведомства и институции, които имат отношение към тематиката, както и представителните организации на заинтересованите страни. В Министерството постъпиха отговори на всички писма-покани, с които са определени представители на съответните ведомства, институции и организации, със заповед на министъра на културата работната група е формирана. Групата ще има задача да подготви съответните законодателни промени и да изработи концептуален концептуален документ, който ще бъде достъпен на сайта на Министерството на културата – ще предостави възможност за изразяване на становища от всички заинтересовани страни. Тъй като осъзнаваме много добре важността на тази директива, както виждате, стремим се бързо – да не чакаме крайни срокове, да я транспонираме в нашето законодателство, защото наистина е

и медиите. Наистина срокът изглежда дълъг – до есента на 2020 г., но и работата по транспонирането на тази директива е доста. Аз изразявам готовност представители на Комисията да се включат активно в работата на работната група, защото практиката показва, че именно там въпросите, които са дискусионни, намират най-добро решение.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Саватева, към този момент не мога да коментирам необходимия допълнителен финансов ресурс. В крайна сметка всичко ще произтече от работата на работната група и хипотезата за транспонирането ѝ. Мисля, че ключът не е във финансовия ресурс, а в спешните мерки по транспонирането, защото тази директива, хипотетично, може би ще разреши огромни неравнопоставености на пазара, и то в много отношения. Ние сме поканили включително и Комисията – тази група е отворена. Всички са отговорили, но с оглед на важността и допълнително членове могат да участват. Който има отношение, може да се включи. Общественият дебат ще бъде сериозен и експертен. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Благодаря за участието Ви в парламентарния контрол днес. С това завършваме.